**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Sada predlažem da točku 16. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatske policije, civilne zaštite i državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, hitni postupak objedinimo sa točkom 20 Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje UNDOF, hitni postupak. Da li ima netko protiv tog spajanja?koliko vidim ne. Prema tome smatram da smo objedinili te dvije točke pa ćemo ih sada zajedno i raspraviti. Dakle, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 575 i - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje (UNDOF), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 579 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 159. POslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio na ovaj zakon 575 podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedloge? Da. Uvaženi Željko Goršić državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo saborski zastupnice i zastupnici. Lijepo vas pozdravljam. Prelažene izmjene i dopune zakona usklađuju se s promjena Ustava Republike Hrvatske. Predloženim zakonom uređuje se uloga Hrvatskog sabora predsjednika Republike, hrvatske Vlada Republike Hrvatske, te drugih državnih tijela o prelasku o prelasku i djelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske preko granica Republike Hrvatske odnosno njihovo sudjelovanje u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu kao i sudjelovanje policije i civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacija i drugim aktivnostima u inozemstvu. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskog sabora koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasno predsjednika Republike pod pod određenim uvjetima. Utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske Hrvatski sabor može donijeti odluku i bez prethodne suglasnosti predsjednika Republike Hrvatske. Navedene odluke koje su u nadležnosti Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor donosi na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike većinom glasova svih zastupnika. A ako predsjednik Republike Hrvatske uskrati suglasnost Hrvatski sabor odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Predloženim zakonom propisuje se da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republike Hrvatska pristupila ili im pristupa na temelju međunarodnih ugovora, te radi pružanja humanitarne pomoći. Na temelju odluke Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu radi sudjelovanja u mirovnim operacijama, vježbama i obuci, te radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluka nadležnih tijela upućuje predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Predloženim izmjenama zakona također se nomotehnički usklađuje izričaj pojedinih odredbi i tako poboljšava tekst zakona. Kako je na ovaj zakon Odbor za zakonodavstvo imao dva amandmana predlagač Vlada Republike Hrvatske prihvaća obadva amandmana. Sljedeći Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje, s konačnim prijedlogom zakona, naše Oružane snage uz svoje temeljne zadaće zaštite teritorijalnih suvereniteta i integriteta Republike Hrvatske usmjerene su i na ostvarivanje odgovarajućeg stanja sposobnosti provedbe usvojenih misija i zadaća. Sudjelovanjem u operacijama i misijama NATO-a i Ujedinjenih naroda te u mirovnim misijama UN-a Republika Hrvatska aktivno pridonosi međunarodnom miru, stabilnosti i sigurnosti. Dosadašnja iskustva iz angažmana hrvatskih Oružanih snaga u mirovnim operacijama i misijama dodatno potvrđuju da su one sposobne za preuzimanje visoko zahtjevnih zadaća. Republika Hrvatska odnosno njene Oružane snage danas sudjeluju u 7 mirovnih misija Ujedinjenih naroda sa 124 pripadnice i pripadnika, mirovnoj operaciji KFOR-a na Kosovu sa 20, s 2 pripadnika u EU operaciji Somalija Atalanta te s najvećim brojem u mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu sa 292 pripadnika U mirovnoj misiji UN-a na Golanskoj visoravni UNDOF naše Oružane snage sudjeluju s postrojbom veličine satnije. Radi definiranja položaja naših Oružanih snaga u UNDOF-u postojala je potreba detaljnijeg uređenja pravnog položaja te te prava i obveza Oružanih snaga sklapanjem Međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda. Memorandum je u ime Vlade Republike Hrvatske 7. prosinca 2009. u New Yorku potpisao naš stalni predstavnik pri UN-u, a njegova svrha je utvrđivanje administrativnih, logističkih i financijskih rokova i uvjeta za upravljanje doprinosom u osoblju, opremi i uslugama koje osigurava Vlada u pružanju potpore UNDOF-u. Memorandumom se uređuju pitanja vezana uz sudjelovanje u misiji i pravni položaj, uvjeti za obavljanje misije u zadaći, stega, istraga, potraživanje i rješavanja sporova. Memorandum se privremeno primjenjuje Memorandum se privremeno primjenjuje od 14. svibnja 2008., a stupit će na snagu datumom kada UN primi obavijest naše Vlade o okončanju unutarnjih pravnih postupaka predviđenih našim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu. Eto to bi bilo ukratko obrazloženje ova dva zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. No dobro. Onda otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

Kako ste već čuli, imali smo to, prošli smo Odbor za obranu i tu nije bilo nikakvih posebnih problema. Vrlo brzo smo završili raspravu i naravno da ćemo poduprijeti jedan drugi zakon, a o tome ću sad nekoliko riječi reći, par rečenica o jednom i o drugom. Cilj izmjene i dopune prvog zakona, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, s konačnim prijedlogom zakona, cilj je izmjena i dopuna predmetnog zakona da se pojedine odredbe usklade sa promjenom Ustava Republike Hrvatske što je vrlo važno i nužno kako smo naš Ustav prije nekoliko tjedana donijeli novi Ustav i morali smo usvajat određene odredbe zakona koje se tiču Ministarstva obrane, ako im je redefinirana uloga i postupanje Oružanih snaga Republike Hrvatske te da se nomotehnički urede izričaji pojedinih odredbi predmetnog zakona. Naime, nakon stupanja na snagu Sjevernoatlantskog ugovora Oružane snage Republike Hrvatske obvezne su sudjelovati u kolektivnoj obrani. Napad na bilo koju državu članicu NATO-a smatra se napadom na Republiku Hrvatsku i u takvom slučaju Oružane snage Republike Hrvatske obvezne su štititi suverenost i neovisnost napadnute države. Također je naša obveza pridonijeti miru i stabilnosti u svijetu i u regiji što činimo kroz, kako smo čuli od državnog tajnika, kroz mnoge misije UN-a i također misiju gdje participiramo u misiji NATO-a u Afganistanu na vrlo uspješan i kvalitetan način, ono što naše snage rade. Sukladno tome, promjenom Ustava Republike Hrvatske definirana je uloga Oružanih snaga Republike Hrvatske kroz četiri temeljne misije i zadaće, a koje su definirane dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske, pa sukladno promjeni Ustava bilo je potrebno uskladiti odredbe predmetnog zakona sa Ustavom. Predmetni prijedlogom zakona uređuje se način kada pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu prijeći granice ili granicu i djelovati preko njenih granica na temelju odluke Sabora, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske te kada odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo donosi predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Člankom 7. uređuje se način donošenja odluke o sudjelovanju pripadnika Policije i civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima. I naravno, ovo je sve korektno napravljeno i treba … /Govornik se ne razumije./… s Ustavom. I ono što želim još reći i ovdje napomenuti, da mene najviše brine u ovom trenutku proračun Ministarstva obrane koji je naravno kao i sve drugo sve tanji i tanji i pitanje je što će se dogoditi nakon novog rebalansa proračuna koji je najavljen. Da li će biti ne znam zato što smatram da neke stvari naprosto nemaju cijenu, sigurnost ljudi, životi ljudi, naših vojnika koje upućujemo u misije, a neke su izuzetno opasne, ne mogu se mjeriti u kunama i tu apeliram na Ministarstvo obrane i na Vladu. Mi imamo zagarantirane međunarodne obveze, imamo dogovor da imamo sada otprilike 17 tisuća vojnika i bilo bi vrlo štetno i pogubno sada smanjiti proračunska sredstva, iako smo smanjili preko milijardu kuna na način da se to samo odreže, a da ti ljudi, ta ista količina ljudi konzumira ista sredstva i to je jedan velik i ozbiljan problem sada i potpuno podržavam Ministarstvo obrane. I mislim da se treba boriti sada ako dođe do rebalansa proračuna da nijedne kune se apsolutno ne smije smanjiti zato što imamo kažem međunarodne preuzete obveze i imamo ljude koji su živi, koji moraju jesti, piti, primati plaću. Njih ima 17 tisuća, a to je jedan veliki problem i ne treba to gledati samo kroz nekakva posebna sredstva. Što se tiče još ovog prijedloga zakona, na kraju bih želio reći da je odredba članka 4.a prijedloga zakona usuglašena sa člankom 3. točkom 9. promjena Ustava, a koja je točka dopunjena na prijedlog SDP-a da odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojnim vježbama i u obuci u inozemstvu u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednik Republike Hrvatske. Naravno, kako se radi o usuglašavanju predloženog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu klub SDP-a će podržati donošenje predloženog zakona. još nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi sa doprinosom, sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje poznate kao UNDOF s konačnim prijedlogom zakona. Kao što znate, mi imamo ekvivalenta jednu satniju ljudi razmještenoj na Golanskoj visoravni. To je misija koja je vrlo uspješna također. redovite rotacije koje su također vrlo uspješne i kvalitetne i dole do sada nismo imali baš, ama baš nikakvih problema. Naprotiv, a ono što ja znam, a tu su i kolege iz Ministarstva obrane. Uglavnom, ako ne i svaki put primamo pohvale za rad časnika, dočasnika i vojnika na tom prostoru iako to nije naročito opasna misija. Dole se od 60-tih godina nije ispalio ni jedan metak možda u dogledno vrijeme možemo razmišljati o tome da, kad razvrstamo pričuvu mi imamo oko 2000 ljudi u pričuvi, da ako nam budu potrebe drugačije, na drugom prostoru da angažiramo pričuvu za takve zadaće koje nisu posebno opasne, a možemo angažirati naše pričuvne pričuvne časnike, dočasnike, vojnike i dati im mogućnost da još nešto i zarade, a i da na taj način, na jedan način vodimo skrb i brigu o ljudima koji su razvojačeni. 2007. godine Republici Hrvatskoj ponuđeno je da u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni uputi jednu postrojbu veličine satnije unutar promatračkih snaga za razdvajanje. To je uglavnom već svima poznato. S obzirom na vrstu i opseg sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji UNDOF postala je potreba da se detaljno uredi pravni položaj, te prava i obveze pripadnika Oružanih snaga RH sukladno dvostranom međunarodnom ugovoru između Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda. To je sada učinjeno. Memorandumom se uređuje niz pitanja vezanih za pravni položaj, te nesmetano odvijanje zadaća pripadnika Oružanih snaga RH u sastavu UNDOF-a, a to su pravni položaji kao što je već rekao tajnik, pravni položaj osoblja, pribavljanje opreme i usluga. To je vrlo važno. Crta zapovijedanja što je najvažnije u ovom kontekstu, stega, istraga, nadležnost, zaštita kvalificiranih podataka, financijski aspekt sudjelovanja i uspostava standarda ponašanja UN-a, za osoblje koje osigurava Republika Hrvatska. Također, klub SDP-a će podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma i kažem to je jedno tehničko pitanje i dajemo mu potporu. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo nekoliko riječi o prvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije i civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Iz sveg onoga što je rečeno i sveg onoga što piše u prijedlogu zakona više je nego očito da struktura i hijerarhija sustava odlučivanja u Republici Hrvatskoj u ovom području odgovara najvišim demokratskim standardima. To je osnovna i najvažnija konstatacija. Sukladno tim činjenicama dozvolite mi nekoliko komentara. Ovim izmjenama i dopunama zakona sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu usklađuje se s odredbama članka 7. Ustava Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na donošenje odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Navedenom izmjenom propisano je da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskog sabora koji predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske, ali pod određenim uvjetima utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, Hrvatski sabor može donijeti odluku i bez prethodne suglasnosti Predsjednika Republike Hrvatske. Dalje, u članku 2. propisuje se da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu priječi granice Republike Hrvatske radi vježbi i radi obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili im pristupa na temelju međunarodnih ugovora, te radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske. Možda još nekoliko komentara vezano uz članak 5. U članku 5. se propisuje da odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu ovaj puta radi pružanja humanitarne pomoći odluku donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za vanjske poslove i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske upućuje Predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik. I evo, u usporedbi sa svim drugim procedurama u drugim državama zaista jedan kratki komentar i sažetak koji sam rekao i na početku najviši demokratski standardi. Nekoliko riječi i o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje s konačnim prijedlogom zakona. Tijekom 2007. godine Republici Hrvatskoj ponuđena je mogućnost da u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni uputi jednu postrojbu veličine satnije u sastavu austrijske bojne unutar promatračkih snaga za razdvajanje. Ovo je bilo prvo upućivanje u jednu mirovnu misiju Ujedinjenih naroda vojne postrojbe jačine pješačke satnije. Dalje, uzimajući u obzir vrstu i opseg sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj mirovnoj misiji postojala je potreba daljnjeg uređenja pravnog položaja, te prava i obveza Oružanih snaga Republike Hrvatske sklapanjem dvostranog međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i i Ujedinjenih naroda. Na temelju odluke o pokretanju postupka za sklapanjem memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom, sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje memorandum je u ime Vlade Republike Hrvatske dana 7. prosinca 2009. godine u New Yorku potpisao stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima. Potvrđivanje memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom, sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje Republika Hrvatska će privesti kraju zakonodavstvom Republike Hrvatske propisan postupak za stupanje memoranduma na snagu. o svim ostalim detaljima mislim da nema smisla govoriti i iz tog razloga klub HDZ-a dat će potporu potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje, koji je potpisan u New Yorku dana 7. prosinca 2009. godine. Hvala. **Jarnjak, Ivan Sada je na redu klub HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. HSS pozdravlja intenciju predlagača da se što prije usklade odredbe ovog zakona sa promjenama članka 7. Ustava Republike Hrvatske, koji je redefinirana uloga i postupanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, a čije promjene su velikim dijelom rezultat integracijskih procesa vezanih uz NATO i Europsku uniju, odnosno u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima i preuzetim obavezama. Obzirom da su odredbama predloženog teksta, pored Oružanih snaga obuhvaćeni pripadnici policije, civilne zaštite te državni službenici i namještenici, odnosno i njihovo sudjelovanje u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, ne vidimo niti jedno otvoreno pitanje koje bi trebalo ovdje ovdje posebno raspravljati. Ujedno želimo istaknuti činjenicu da je prema spoznajama HSS-a u prvom polugodištu ove godine, predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio koncept potpore Republike Republike Hrvatske snagama zemljama partnera, kao i plan ponude infrastrukturnih objekata Oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske. U pripremi su i drugi potrebni dokumenti koje proizlaze iz preuzetih obaveza u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora, kao npr. katalog sposobnosti za Republiku Hrvatsku. To sve govori da nadležna državna tijela kontinuirano rade na dokumentima kojima se detaljno opisuje potpora, politika, pravni uvjeti ili financijski elementi, a koji su nužni za osiguravanje u NATO savezu, Europskoj uniji ili Ujedinjenim narodima, vođenim mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, odnosno pripadnika međunarodnih partnera kada se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, kada su smješteni na teritoriju Republike Hrvatske, provode određene operacije ili su u prolazu, odnosno tranzitu. Nekoliko rečenica vezano uz memorandum. Želimo istaknuti da će donošenjem predloženog zakona, odnosno potvrđivanjem ovog predloženog memoranduma Republika Hrvatska kao punopravna članica Ujedinjenih naroda stvoriti još jedan u nizu od okvira za provođenje standardiziranih pravnih stečevina Ujedinjenih naroda. Na taj način će stvoriti i pravni okvir za interoperabilnost s Ujedinjenim narodima, na područjima koja su uređena spomenutim memorandumom. Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, potvrđivanjem ovog memoranduma dokazuje da na međunarodnom planu ostaje pouzdan partner. Predmetni tekst memoranduma pisan je bez volje i nametanja određenih interesa bilo koje strane, a smatramo ga i formalno pravnim okvirom na suradnju između Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda na temelju kojih će se razvijati i usklađivati interesi i druga predviđena pitanja, tj. ona koja su vezana uz pravni položaj, te nesmetano obavljanje zadaća pripadnika Oružanih snaga u sastavu misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni. Nadamo se da će Vlada sa svojim tijelima pravovremeno izvršiti sve potrebne aktivnosti iz memoranduma, s međunarodnim partnerima u cilju učinkovite provedbe obveze koja se očekuje od Republike Hrvatske. Ujedno se nadamo da će se donošenjem ovog zakona, olakšati rad našim nadležnim institucijama, s međunarodnim partnerima iz Ujedinjenih naroda. naše rasprave, možemo samo konstatirati da Republika Hrvatska na ovaj način čini novi pozitivan iskorak na području sigurnost obrambene materije, koja nadilazi nasilne okvire, te se nadamo da će se na ovaj način olakšati rad našim institucijama s međunarodnim partnerima uključenim u zajedničke aktivnosti. Klub Hrvatske seljačke stranke podržati će predložene zakone. I na kraju po klubovima HNS, HSU, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS, HSU podržat će i ove izmjene i dopune Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Podržat ćemo i ratifikaciju ovog memoranduma koji se nalazi na našim klupama. I dozvolite mi ukratko da kažem da smatramo da je korektno da je postupak odobravanja i odlučivanja o sudjelovanju naših Oružanih snaga u inozemstvu podijeljen u tri grupe, u tri kategorije. U ja bih rekao redovnom postupku, da bi se poslali naši vojnici u neku mirovnu misiju, potrebna je prethodna suglasnost predsjednika Republike, potreban je prijedlog Vlade, potrebna je suglasnost Hrvatskog sabora. Dakle to je onaj cjeloviti ili redovni postupak. Ako se naše Oružane snage šalju izvan granica naše zemlje, da bi sudjelovale u nekoj vojnoj vježbi, ili obuci, ili u pružanju humanitarne pomoći, tad je postupak znatno jednostavniji, tada nije potrebno sudjelovanje nas saborskih zastupnika, već Vlada uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike taj posao odrađuje. Postoji i treća mogućnost, gdje se pripadnici policije, civilne zaštite ili državni službenici, odnosno namještenici šalju u mirovne operacije, tada je postupak najjednostavniji, tada taj posao samostalno odrađuje Vlada, uz suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove, dakle ni predsjednik Republike, ni Hrvatski sabor tada ne sudjeluju u tom postupku. Postoji kao što je državni tajnik rekao i jedan izuzetak, kada predsjednik Republike ne bi ili ne može iz određenih razloga dati prethodnu suglasnost na upućivanje naših Oružanih snaga u inozemstvo, tada Hrvatski sabor može Oružane snage uputiti, ali pod uvjetom da se osigura dvotrećinska većina u ovom Saboru. Što se tiče memoranduma sa Ujedinjenim narodima na Golanu mi također ćemo podržati ratifikaciju tog Memoranduma, međutim, kolegice i kolege upozoravamo po drugi ili treći put, posebno molimo predstavnike Vlade, vi znate da smo predvidjeli da za sljedeću godinu izdvojimo preko 400 milijuna kuna za mirovne misije za otprilike jednaki broj što znači da svaki nas vojnik košta tek nešto malo manje od miliju kuna godišnje, to su veliki novci. U godinama velike krize, u godinama financijske krize, recesije, štedimo na svakom koraku, štedimo po 200, 300, 500 tisuća kuna na pojedinim zakonima koje mijenjamo, a ovdje vidimo da prihvaćamo vrlo skupocjene misije. Neki dan su bili čelni ljudi NATO-a u Zagrebu, premijerka je obećala još 20 vojnika poslati u Afganistan. To je 20 milijuna kuna. Jučer smo raspravljali o znanstvenim projektima o zakladi, i 20 milijuna samo za tih 20 vojnika to je 10% budžeta ministra Fuchsa za sve znanstvene projekte u Republici Hrvatskoj. Radimo malo komparacije, nitko nam neće zamjeriti ni u UN-u niti u NATO-u ako zaista zatražimo da u skladu sa našim gospodarskim mogućnostima jasno podrška tim misijama bude nešto manja nego do sada. A kada se jasno situacija gospodarski malo popravi nismo protiv toga da ponovno krenemo na iste brojke. Ali evo, to su naše preporuke, to su naže zamolbe da zaista budemo racionalni i korektni prema našim poreskim obveznicima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I imamo jednu pojedinačnu prijavu uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dvije rečenice samo što se tiče samog sadržaja jednog od ova dva zakona, o dvije točke dnevnog reda o kojem raspravljamo. u ovaj Zakon uvodi prijedlog ili suglasnost Ministarstva vanjskih poslova tako da će naše sudjelovanje u mirovnim misijama dobiti jedan vanjsko politički okvir da će one biti malo osmišljenije i da ćemo znati koji je interes Republike Hrvatske u sudjelovanju u mirovnim misijama pojedinim, po mome mišljenju sudjelujemo u velikom broju mirovnih misija doduše sa malim brojem vojnika. Ono što je ustvari zanimljivije u ovome Prijedlogu zakona to je obrazloženje. Obrazloženje je da se ovaj Zakon mijenja da bi ga se uskladilo sa novim Ustavom, odnosno sa promjenama Ustava koje smo donijeli. Ono što je zanimljivije da smo mi ustvari ovaj novi Zakon iako nepromijenjen već promijenili jednom. Čini mi se to bilo dva dana nakon što smo promijenili Ustav, mi smo bez donošenja Zakona primijenili nove odredbe tako da smo uputili jedan brod Hrvatske ratne mornarice u Italiju da prati naš Neretvansku lađu koji su veslali preko Jadrana, prema tome, unatoč tome što je inicijativa došla prije promjena Ustava mi smo primijenili nove ustavne odredbe. I to bih povezao na neki način i sa druge druge dvije aktualne teme koje se vode,a to se tiče primjene starog ili novog, starih ili novih Ustavnih odredbi, to je nesumnjivo o sindikalnom referendumu i o izboru Ustavnih sudaca. U tom kontekstu podržat ću ove izmjene Zakona, podržat ću i to da ukoliko ne dolazi do izmjena Zakona a razvidno je iz novih Ustavnih odredbi da se mogu primijeniti kao što smo učinili sa ovim odredbama zakona koje se sada mijenjaju, kada smo poslali ratni brod izvan teritorijalnih voda, direktno smo primijenili novi Ustav, dobro je pozvati i ostala Ministarstvo a i Vladine urede i druge dakle druga tijela izvršne vlasti, da nam pošalju prijedloge Zakona koji će se uskladiti s novim ustavom, zato da nam se predsjednica Ustavnog suda više ne bi izletavala u medijima oko toga što treba primijeniti a što ne. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Tak-tak, nije baš tema, tu negdje, baš nije Bog zna kaj. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.